á þskj. 484, um skerðingu réttinda almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar, frá Guðmundi Inga Kristinssyni, á þskj. 593, um breytingu á fjárhæðum örorkulífeyris, tekjutryggingar og heimilisuppbótar, frá Jóhanni Páli Jóhannssyni,

Hæstv. forseti. Háskólinn í Reykjavík framkvæmdi rannsókn árið 2022 sem byggði á svörum 64.000 ungmenna sem höfðu svarað spurningum Rannsókna og greiningar frá árinu 2018–2022. Niðurstöður Háskólans í Reykjavík voru vægast sagt sláandi þar sem aukið þunglyndi og vanlíðan er viðvarandi hjá þessum ungmennahópi þrátt fyrir að áhrif faraldursins hafi farið dvínandi árið 2022. Þetta eru alls ekki góðar fréttir og vekja mann til umhugsunar hvort nóg sé gert til þess að grípa ungmennin okkar. Aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu gegnir lykilhlutverki og á tímum Covid varð rof í félagslegum tengslum, félagslegum tengslum, sem eru okkur öllum nauðsynleg. Þess vegna er mikilvægt að við tökum alvarlega á þessum niðurstöðum. Nú þegar búið er að afnema þær hömlur sem settar voru þegar faraldurinn gekk yfir virðist sem áfengisneysla ungmenna sé orðin sú sama og fyrir faraldurinn, en það sem einnig er áhyggjuefni er að ungmennin finna fyrir aukinni vanlíðan. Við því þarf að bregðast með öllum tiltækum ráðum. Nú vona ég að heilbrigðisráðherra, og í raun öll ríkisstjórnin, taki þessari könnun mjög alvarlega og líti fram á við og gefi okkur einhver fyrirheit um það hvað hægt er að gera til að koma til móts við þessa auknu vanlíðan ungmenna. Virðulegi forseti. Öllum er það löngu ljóst að ríkið eitt nær ekki að sinna liðskiptaaðgerðum. Biðlistar lengjast sífellt og staðreyndin er að um 1.800 manns eru á biðlista eftir þeim aðgerðum. Allt of lengi hefur verið spyrnt við fótum við að leita til sérfræðilækna á einkareknum stofum eins og gert er í þeim löndum sem við berum okkur gjarnan saman við. Hver er nú niðurstaðan? Sjúkratryggingar Íslands óskuðu eftir tilboðum frá heilbrigðisfyrirtækjum á einkamarkaði. Með þeirri aðferðafræði sést glögglega gríðarlegur sparnaður fyrir ríkið. Samkvæmt reglugerð nr. 801/2022 fær Landspítalinn greiddar tæpar 2 milljónir fyrir hverja liðskiptaaðgerð á mjöðm, sem er 623.000 meira en einkareknu stofurnar fá fyrir þá aðgerð. Fyrir hverja liðskiptaaðgerð á hné fær Landspítalinn greiddar rúmar 2 milljónir sem er um 883.000 meira fyrir þá aðgerð en einkareknu stofurnar fá. Já, manni er bara brugðið við þessar tölur því að ég tel þessa aðferðafræði vera borðleggjandi eftir þetta. Þessar 1.800 liðskiptaaðgerðir á vegum Landspítalans kosta því um 3,7 milljarða, en með því að fá þjónustuna hjá einkafyrirtækjum kosta þær um 2,5 milljarða. Þarna standa út af 1,2 milljarðar í beinan sparnað. Hér sjáum við glöggt að hægt er að veita sömu þjónustu og tæma biðlista fyrir margfalt minni fjárhæðir. Um leið skapast svigrúm fyrir Landspítalann til að sinna betur öðrum aðgerðum og þjónustu sem honum ber að veita. Þessi vegferð bætir því heilsu okkar allra, styttir biðlistana og við förum betur með fjármuni ríkisins. Síðast en ekki síst nýtum við mun betur þjónustu lækna okkar sem hafa tileinkað stóran hluta starfsævi sinnar því að sérmennta sig til að geta veitt okkur hinum afbragðsþjónustu hér á landi. Við eigum að fagna hvoru tveggja, hvort sem læknar kjósa að reka sínar stofur sjálfir eða vinna innan Landspítalans. Þannig löðum við að okkur sérmenntað fagfólk til landsins sem

þar sem allir njóta sannmælis og allir fá að njóta þeirra gæða sem okkur hafa hlotnast í okkar ríka landi? Ég velti því stundum fyrir mér hvort við séum nógu dugleg við að staldra við og ígrunda hvers lags fyrirmyndir við hér í þessum sal erum þeim sem fylgjast með störfum okkar í beinni útsendingu dag eftir dag og hvort við verjum nægilegan tíma til þess einmitt að staldra við og ígrunda störf okkar og hugarþel og það sem við setjum frá okkur og ræðum — grunnatriðin sem okkur er treyst fyrir. Við eigum að leiða hér samfélagið til betri vegar og ég hefði kosið að við stöldruðum oftar við og ræddum nákvæmlega það, því að eftir höfðinu dansa limirnir, bæði í hugarfarinu, starfsháttunum og hvernig við náum að höndla það sem okkur er falið að gera. Ég fyrir minn smekk tel að hér mætti einmitt koma á fót reglubundnum dagskrárlið sem væri um þetta,

Virðulegi forseti. Ég vil hér vekja máls á byltingunni í lyfjavísindum sem nú á sér stað í heiminum með gena- og frumumeðferðum hvers konar.

Sannarlega áhugavert viðfangsefni. Sérhæfð gena-, frumu- eða vefjameðferð á sjaldgæfum jafnt sem algengum sjúkdómum getur umbreytt lífi sjúklinga og kallar á alveg nýja hugsun í heilbrigðiskerfinu. Það þarf að endurhugsa verkferla og mat á ávinningi út frá siðferði, fræðum og fjármögnun. Áskoranir í ákvarðanatöku í þessum efnum eru ekki í fjarlægri framtíð. Þær eru að mæta okkur hér og nú. Það sem mér er efst í huga eftir ráðstefnuna er mikilvægi þess að íslenskt samfélag og íslenska heilbrigðiskerfið sé virkur þátttakandi í breytingunum. Í þessu verkefni álít ég að samvinna Norðurlandanna sé alger forsenda árangurs til að greina tækifærin, meta ávinninginn, forgangsraða, skipta sérhæfðum verkefnum og samræma verklag. Samvinna í 28 milljóna norrænu samfélagi ætti að geta náð utan um verkefnið, bæði faglega og fjárhagslega, á meðan árangurinn gæti hreinlega orðið tilraunakenndur ef við vinnum hvert í okkar horni. Við Íslendingar höfum allt að vinna en líka ýmsu að miðla inn í svona samstarf, eins og góðri þekkingu á erfðaefni íslensku þjóðarinnar. Ákvörðun um meðferðir af þessu tagi getur þurft að byggja á miklu breiðara heilsutæknilegu mati en hefðbundnar lyfjameðferðir. Meðferðin sjálf kallar oft á þverfaglegt samstarf. Ein meðferð gæti sparað umönnun einstaklings ævilangt.

sem blasti við okkur fyrir 40 árum, veröld gamla tímans, helmingaskiptatímans, feðraveldisins, fábreytni og karlanna. Fyrir hönd Kvennalistans settust á þing Guðrún Agnarsdóttir, Kristín Halldórsdóttir og Sigríður Dúna Kristmundsdóttir vorið 1983. Kvennalistinn var grasrótarhreyfing án formanns þar sem dreifstýring og verkaskipting sem aldrei áður hafði sést í íslenskri pólitík var sett á dagskrá. Málin höfðu heldur ekki verið sett á dagskrá. Það hafi aldrei í þessum sal verið talað um ofbeldið í íslensku samfélagi; kynferðisofbeldi, nauðganir, sifjaspell, heimilisofbeldi. Allt þetta setti Kvennalistinn á dagskrá. Kvenfrelsi snýst nefnilega um það að allar konur ráði líkama sínum og lífi. Það er forsenda þess að þær séu gerendur í lífi sínu. En Kvennalistinn setti líka margt annað á dagskrá, t.d. talaði um byggðakvóta þegar var verið að koma kvótakerfinu á laggirnar, talaði um fjölbreytta atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni, stóð gegn uppbyggingu stóriðju, talaði um umhverfismál í fyrsta sinn, fyrsta stjórnmálahreyfingin sem bað um að hér yrði stofnað umhverfisráðuneyti, sem síðar varð árið 1990. Þær settu framar öllu öðru kröfuna um að virða störf kvenna sem að mestu voru ólaunuð en líka launuð að verðleikum, að konur væru ekki til færri fiska metnar eins og þá var stundum sagt. Kristín Halldórsdóttir heitin, sem ég ber gæfu til að geta kallað vinkonu mína, sagði að þegar þær settust á þing þá hefði það verið eins og ganga í björg feðraveldisins. Sem betur fer hefur margt breyst og ég vil nýta þetta tækifæri til að þakka Samtökum um kvennalista fyrir ómetanlegt framlag til íslenskra stjórnmála.

Byggðaþróun og byggðastefna eru orð sem oft hafa verið notuð hér inni í þessum sal í gegnum árin og ætla ég ekki að efast um það eina mínútu að þeir sem þeim hafi beitt hafi viljað efla byggð og uppbyggingu alls Íslands. Í því felst jú byggðastefna. Þegar horft er í nýja skýrslu Byggðastofnunar um fjölda og dreifingu ríkisstarfa kemur margt athyglisvert í ljós sem mig langar að ræða hér í ræðunni. Ef skoðaður er fjöldi opinberra starfa og hvernig þau dreifast um landið kemur í ljós að í Reykjavíkurborg eru 16.477 opinber störf eða 62,1%

Samanborið við aðra landshluta eru 1.538 á Suðurlandi, 582 á Austurlandi, 860 á Vesturlandi, 1.327 á Reykjanesi, 2.168 á Norðurlandi eystra, 536 á Norðurlandi vestra og 480 á Vestfjörðum. Ég hef lengi talað fyrir flutningi opinberra starfa út á land og tel að eitt það mikilvægasta í byggðastefnunni sé að auka framboð á störfum um allt land. Til að bregðast við þessari þróun held ég að sé mjög mikilvægt að við horfum í auknum mæli til þess að auglýsa störf með staðsetningu og þá sérstaklega á þeim svæðum þar sem þróunin hefur verið neikvæð, bæði er kemur að íbúaþróun og fjölda opinberra starfa. Það skulum við gera undir formerkjum byggðastefnu og til að efla opinbera þjónustu á landsbyggðinni. Það er öllum hollt að horfa yfir túngarðinn og velta fyrir sér hvernig nágranninn heldur á sínum málum. En það er enn betra að sækja nágrannann heim, hlusta og fræðast. Sá sem hér stendur átti þess kost ásamt atvinnuveganefnd Alþingis að sækja heim frændur okkar í Færeyjum og Noregi í síðustu viku. Ísland og Færeyjar og Noregur eiga margt sameiginlegt. Undirstaða góðra lífskjara er frumframleiðsla; sjávarútvegur og fiskeldi, landbúnaður og orkuvinnsla. Vissulega eru mismunandi áherslur á mikilvægi atvinnugreina milli landa en á þessum grunnstoðum byggist velferð þessara þjóða ásamt nýsköpun og skapandi greinar. En þegar kemur að því að móta starfsskilyrði, skilvirkni og umgjörð atvinnugreina getum við Íslendingar gert mun betur í þeim efnum. Tökum dæmi. Norðmenn ganga mun lengra en Íslendingar er kemur að því að heimila sínum landbúnaði samstarf og samvinnu og þegar spurt er: Hvers vegna gerið þið það? þá er svar Norðmanna á þessa leið: Við búum í stóru landi og við erum ekki nema 5,3 milljónir. Okkar landbúnaður getur ekki keppt við framleiðslu frá þjóðum, t.d. innan ESB. Hér á landi höfum við heimilað

Það er eitt af lykilverkefnum stjórnvalda að tryggja byggðajafnrétti og tryggja jöfn tækifæri fólks óháð búsetu. Það gerum við með uppbyggingu innviða samfélagsins sem öll eiga að hafa aðgang að óháð búsetu. Við tryggjum búsetuöryggi með góðum fjarskiptum og með öruggu aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Það er mikilvægt að efla byggðarlög með betri samgöngum innan þeirra en ekki síður á milli þeirra. Betri samgöngur eru einmitt á mörgum stöðum ein forsenda þess að íbúar aðliggjandi byggðarlaga sjái hag í frekari sameiningu og landfræðilegri stækkun sveitarfélaga þar sem samgöngur eru ekki enn öruggar og greiðar, að slíkar sameiningar takist vel og skili tilgangi sínum. Við sjáum í hendi okkar hverju Súðavíkurgöng myndu breyta fyrir það samfélag og mögulega sameiningu við Ísafjarðarbæ,

Aðstaða til frekari sameiningar sveitarfélaga við Breiðafjörð myndu gjörbreytast með tilkomu heilsársvegar um Skógarströnd og frekari samgöngubótum. Ekki er sjálfgefið að sameining Reykhólahrepps við önnur sveitarfélög við núverandi aðstæður skili fyrir það eitt beinum ávinningi fyrir verkefni sem þar þarf að sinna vegna legu sveitarfélagsins og samgangna.

Hlutverk jöfnunarsjóðs er ekki það að vera tæki til að þrýsta á um sameiningar sveitarfélaga eða hygla ákveðinni stærð þeirra og samsetningu heldur að vera jöfnunartæki sem endurspeglar þörf og samsetningu og tekjuskerðingar sem sjóðurinn hefur til áratuga verið ætlað að mæta.

Virðulegi forseti. Ég vil vekja athygli á mjög svo mikilvægri umræðu sem ég tel að við hér á þinginu verðum að taka, en það er hratt versnandi geðheilbrigði unga fólksins okkar og þá sérstaklega ungra stúlkna. Í sjónvarpi um síðustu helgi vakti Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, sérfræðingur í menntamálum, athygli á því hvað geðheilbrigði ungs fólks fer hrakandi og nefndi í því sambandi samhengið við samfélagsmiðla og áhrif þeirra á líðan ungs fólks. Hjá unga fólkinu okkar sjáum við merki um gríðarlega aukningu þunglyndis, aukinn kvíða, aukinn sjálfsskaða og fjölgun sjálfsvíga. Þetta eru staðreyndir og við því verður að bregðast.

Þetta eru sláandi tölur um notkun. Árið 2014 töldu 81% barna og unglinga andlega heilsu sína góða eða mjög góða. Á síðasta ári var þetta hlutfall komið undir 60%. Á síðasta ári sögðust 27% stúlkna í tíunda bekk vera ánægðar með líf sitt en nokkrum árum áður sögðust 40% stúlkna í tíunda bekk vera ánægðar með líf sitt.

Rannsóknir sýna að þessi mikla skjánotkun og þá sérstaklega samfélagsmiðlanotkun hefur orðið marktæk áhrif á líðan fólks. Áhrif samfélagsmiðla á líðan fólks er orðið að alvarlegu samfélagsvandamáli. Ég vil að lokum gera orð Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur að mínum, er hún segir að hér vanti samfélagslegan sáttmála í þessum efnum. Virðulegi forseti. Að undanförnu hef ég komið upp undir þessum lið, um störf þingsins, og rætt um innviði og innviðauppbyggingu og mikilvægi innviða í okkar samfélagi.

Ég tel mikilvægt að við hlustum á þetta og bregðumst við. Liðirnir sem þau telja svo upp í ákallinu er að það þarf að gera aðgerðaáætlun strax um það hvernig takast eigi á við þennan mikla fjölda ferðamanna og aukningu. Vegakerfið og samgöngurnar heilt yfir þarf að aðlaga að þessu. Það þarf að tryggja öryggi allra þessara gesta. Landvarslan þarf að vera til staðar til að vernda okkar mikilvægu náttúru og viðkvæmu. Það þurfa að vera innviðir til að taka á móti fólkinu,

eins og frægt er í dag, spretthópur til að takast á við málið og skora ég á okkur þingheim til að taka þessu ákalli og hjálpa þeim við að takast á við þessar áskoranir.

Það er í eðli skapandi fólks að þurfa að hleypa heimdraganum og leita á nýjar lendur til að takast á við nýjar og gefandi áskoranir. Það hefur vart farið fram hjá nokkrum Íslendingi hversu öflug íslensk menning og listsköpun hefur orðið á síðustu árum og áratugum. EES-samningurinn, sem við undirrituðum árið 1994, hefur opnað fyrir íslenska listamenn áður lokuð hlið og rutt úr vegi ókleifa múra til menningarlegra landvinninga í Evrópu. Hin skapandi stétt listamanna hefur nýtt sér þau miklu tækifæri sem þá gáfust með ótrúlega gefandi hætti og uppskorið ríkulega. Gott orðspor íslenskrar listar og menningar hefur aukist gífurlega vegna þessa. Ófáir íslenskir listamenn hafa rennt styrkum stoðum undir starf sitt sem listamenn víða um Evrópu eftir að samningurinn tók gildi og þannig hefur atvinnugrundvöllur þeirra eflst til muna og ýmis tækifæri hafa gefist í samstarfi við önnur þau 26 Evrópulönd sem samningurinn nær til. EES-samkomulagið hefur brotið niður múra og gert Evrópu aðgengilega fyrir stórhuga listamenn því samningurinn felur í sér ótal tækifæri til listsköpunar fyrir frjóa Íslendinga. Samningurinn nær til náinna samstarfsverkefna á ýmsum sviðum, ekki ekki síst menningar. Því er það með ólíkindum að menningar- og viðskiptaráðuneytið eigi ekki einn einasta starfsmann á skrifstofu okkar í Brussel eins og öll önnur ráðuneyti hafa þegar þar (Forseti hringir.) til að vinna að hagsmunamálum og tækifærum sem þar gefast, bæði í viðskiptum og menningu. Því hef ég lagt fram skriflega fyrirspurn til mennta- og viðskiptaráðherra hverju þessu sæti. Virðulegi forseti. Ég er hingað komin rétt einn sprettinn til að ávarpa þann hrylling sem er að gerast í mínu sveitarfélagi, þ.e. áform um fiskeldi í Seyðisfirði. Hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, staðfesti á dögunum tillögu svæðisráðs Austfjarða að strandsvæðaskipulagi fyrir Austfirði. Það er með ólíkindum að hvorki stjórnvöld, sveitarfélög eða nokkur geti hlustað á 75% íbúanna sem hafna þessu. Það getur ekki staðist að þessu verði þrýst í gegn að kröfu erlendra fjárfesta. Hér koma þingmenn dag eftir dag og tala um örmagna þjóð, uppgefin ungmenni í menntaskólum og slæma stöðu geðheilbrigðismála. Staðan er sú að við erum öll að hlaupa á eftir einhverri arðsemiskröfu. Það þarf að keyra yfir lýðræði, það þarf að keyra yfir allt til þess bara að mæta þessari þörf. Ég biðla til þingmanna kjördæmisins, Norðausturkjördæmis, að standa í lappirnar gagnvart vilja íbúanna. Sameining Múlaþings byggði á því að hvert sveitarfélag fengi að halda sínum séreinkennum. Á Seyðisfirði hefur árum og áratugum saman verið unnið að uppbyggingu menningar, lista, náttúruverndar og svo mörgu öðru. Það er talað um fjölbreytt atvinnulíf; í Seyðisfirði er fiskvinnsla, þar er landbúnaður og engin eftirspurn eftir fiskeldi nema frá erlendum fjárfestum. (Forseti hringir.) Sveitarstjórnarfólk og við hér á þingi verðum að standa í lappirnar til að stoppa þetta. Herra forseti. Það er víst þannig að merkin dæma verkin og þegar kemur að loftslagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar þá eru verkin ófullnægjandi. Aðgerðirnar, markmiðin, allt sem þessi stjórn stendur fyrir í loftslagsmálum dugir ekki til að ná þeim árangri sem við verðum að ná.

Á sama tíma og hún á að vera að dragast saman ár frá ári þá jókst hún um 3% vegna aðgerðaleysis ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Svo fengum við fyrir nokkrum vikum fréttir um að heimilisúrgangur hefði á sama árabili aukist um 9%

Og hvað kemur síðan í ljós þegar Samtök iðnaðarins leggjast yfir tölurnar? Við höfum séð það í fréttunum síðustu daga. Það stefnir í metár í innflutningi á jarðefnaeldsneyti.

Aðgerðaleysi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur enn og aftur. Ísland færist fjær þeim markmiðum sem við þurfum að setja okkur. Ísland er í þveröfugri þróun miðað við það sem nauðsynlegt er.

Framtíðin þolir ekki þessa töf. Herra forseti. Vinstri grænir halda flokksþing næstu helgi á Akureyri og finnst mér því tilvalið að nesta vini mína sem halda til þingsins

Sjálfstæðisflokknum undir þeim formerkjum að ætla að efla traust á stjórnkerfinu, auka gagnsæi og koma ýmsu góðu til leiðar, myndi vera hér í marsmánuði í þeim verkum að halda leynd yfir skýrslu sem varðar mikilsverða hagsmuni. Það er alveg kristaltært að hún er ekki að þjóna hagsmunum almennings. Það er alveg kristaltært. En mögulega fær hún að halda í litla stólinn sinn fyrir það að gera allt annað en hún boðaði hér í upphafi þegar hún tók við starfinu. Það hlýtur sömuleiðis að vera átakanlegt fyrir Vinstri græna, almenna flokksmenn, horfa upp á það hvernig matvælaráðherra setur af stað vinnu í málaflokknum og helsta afurð þeirrar vinnu

forseti. Við búum nú við hæstu vexti frá hruni og allt útlit er fyrir að þeir verði hækkaðir aftur í næstu viku þar sem síðustu verðbólgumælingar sýndu að verðbólga er enn að aukast. Á sama tíma horfumst við í augu við sögulegan hallarekstur og skuldasöfnun ríkisins. Það eitt og sér eykur verðbólgu og viðheldur henni. Síðan hlýtur maður að spyrja sig hvers vegna gengi krónunnar hafi fallið á tímabilinu frá því að Seðlabankinn byrjaði að hækka vexti. Ætti ekki að vera eitthvert samhengi þar á milli? Er ekki eitthvað sem vantar í þessa breytu? Það að við séum með margfalda vexti á við samanburðarlönd ætti í raun að auka áhuga þeirra sem þurfa að ávaxta sína fjármuni til að fjárfesta í íslensku vaxtaumhverfi. Fjárfestar starfa núorðið á stórum markaði um allan heim og leita sífellt leiða til að koma fjármunum í vinnu. Þá er auðvitað horft til þess hvar bestu ávöxtun er að fá. Maður skyldi því ætla að áhugi erlendra fjárfesta á Íslandi myndi aukast. Ef slíkur áhugi væri fyrir hendi og erlendir aðilar kæmu inn með fjárfestingar í íslenska vaxtaumhverfið þá kæmi það í veg fyrir að krónan félli. Það ætti í raun að styrkja hana. En þetta hefur allt saman brugðist. Erlendir fjárfestar virðast ekki hafa neinn áhuga á íslenskri fjárfestingu og það er vel hægt að skilja það. Þeir eru brenndir eftir íslenska efnahagshrunið og þá útreið sem þeir fengu í framhaldinu. Niðurstaðan er því sú að erlendir fjárfestar hafa ekki lengur trú á fjárfestingu í íslensku krónunni og íslensku vaxtaumhverfi.

og höfum fengið nýtt nefndarálit frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar sem mig langar aðeins að fara í saumana á, en þar er í raun ekki um að ræða neinar breytingar heldur áréttingu á lögfestum reglum og almennri umfjöllun sem segja má að hafi í raun enga raunverulega þýðingu aðra en að hvítþvo þá þingmenn Vinstri grænna og Framsóknar sem talað hafa fyrir mannúðlegri stefnu í málefnum fólks á flótta. Hvers vegna segi ég það? Jú, vegna þess að það eru nokkrar breytingartillögur þarna, eða eða sem er stillt upp sem breytingartillögum, skulum við segja. Það er fjallað um það í nefndaráliti að líta eigi til fyrsta griðlands án þess þó að gerðar séu neinar breytingar á ákvæðinu. Það er vísað til ábendinga Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem kom fyrir nefndina og sendi umsögn og meiri hlutinn tekur undir ábendingarnar án þess þó að gera breytingar í samræmi við þær.

Fyrir það fyrsta þá er ekki enn þá gerð krafa um að viðtökuríkið sé aðili að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Það er ekki gerð krafa um að umsækjandi hafi gilt dvalarleyfi í viðtökuríki eða það lykilatriði að viðtökuríki hafi samþykkt að taka við umsækjanda.

En engar breytingar eru lagðar til af meiri hluta í þessa átt. Mig langar að fara aðeins yfir umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna, Þar segir: „Þó svo að tillagan skilgreini ekki þær forsendur sem liggja til grundvallar skilgreiningunni „fyrsta land þar sem alþjóðleg vernd er veitt“ hefur Flóttamannastofnunin staðfastlega haldið því til haga að til þess að nota megi hugtakið „fyrsta land þar sem alþjóðleg vernd er veitt“ þurfi að meta á einstaklingsgrundvelli hvort flóttamaðurinn muni a. fá aftur aðgang inn í „fyrsta land þar sem alþjóðleg vernd er veitt“; fá rétt til löglegrar dvalar; og c. njóta meðhöndlunarstaðla sem eru í samræmi við flóttamannasamninginn frá 1951 …“ Aðeins er hægt að vísa umsókn frá án efnislegrar meðferðar og senda umsækjandann aftur til fyrsta lands þar sem alþjóðleg vernd er veitt þegar búið er að uppfylla þessi skilyrði í tilfelli hvers einstaklings. Ekkert af þessu er tekið inn í frumvarpið. Ég ætla að leyfa mér að halda áfram að lesa hér upp úr umsögn Flóttamannastofnunar, sem er auðvitað sú alþjóðastofnun sem þekkir best til málaflokksins, miklu betur en við öll,

hleypa manneskjunni (aftur) inn í landið,“ — en það er ekkert um það í þessu frumvarpi, ekki neitt — „b. veita manneskjunni sanngjarna og skilvirka málsmeðferð til að ákvarða réttarstöðu hennar“ — eða hans — „sem flóttamanns og aðgang að öðru sem tilheyrir alþjóðlegri vernd,“ — ekkert um þetta

…“ — ekkert, ekkert um þetta — „e. muni viðurkenna réttarstöðu manneskjunnar sem flóttamanns, ef metið er að hún sé flóttamaður, og veita henni leyfi til löglegrar dvalar …“ Mögulega um þetta, af því að það eina sem stendur af skilyrðunum er að umsækjandi geti sótt um. Það geta allir

Í nefndaráliti meiri hlutans er talað aðeins um fjölskyldusameiningu. Þar er fjallað um breytingar á ákvæðum um fjölskyldusameiningu og þar er að finna hina ótrúlegu setningu, með leyfi forseta: „Með 13. gr. frumvarpsins er því ekki verið að draga úr möguleikum nánustu aðstandenda á fjölskyldusameiningu heldur er verið að afmarka hverjir geta fengið alþjóðlega vernd á þeim grundvelli að tengjast aðila sem hlotið hefur slíka vernd.“ Hvað þýðir þetta? Hér er meiri hlutinn að halda því fram að það sé ekki verið að draga úr möguleikum nánustu aðstandenda heldur afmarka hverjir geti fengið alþjóðlega vernd. Að afmarka rétt þýðir auðvitað ekkert annað en að takmarka rétt. Það eru engar breytingar boðaðar á ákvæðinu þrátt fyrir skýr tilmæli frá Flóttamannastofnuninni um mikilvægi þess að viðhalda réttindum endurbúsettra flóttamanna til fjölskyldusameiningar. Þá skulum við tala aðeins um mat á hagsmunum barna. Í nefndaráliti meiri hlutans er fjallað sérstaklega um mat á hagsmunum barna og lögð til breytingartillaga sem að mati meiri hlutans á að auka rétt barna þar sem nú verði skylt að framkvæma sérstakt hagsmunamat þar sem hagsmunir barna séu hafðir að leiðarljósi og á að bæta því við mat á hagsmunum barna. Rétt er að taka fram hér fyrir þingheimi að í 5. mgr. 37. gr. núgildandi laga um útlendinga er kveðið á um nákvæmlega sömu skyldu, nákvæmlega. Þar segir orðrétt, með leyfi forseta:

auk þess sem taka skal tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska. Við ákvörðun í máli er varðar hagsmuni barns skal Útlendingastofnun taka skriflega afstöðu til framangreindra atriða samkvæmt grein Í gær vorum við í stjórnarandstöðunni spurð hvort við gleddumst ekki yfir því að það ætti að framkvæma nýtt mat á hagsmunum barna. Þetta er ekki nýtt, þetta er ekki breyting, þetta er í lögunum og þetta hefur verið skylda stjórnvalda árum saman. Stjórnvöld hafa um margra ára skeið framkvæmt sérstakt mat á hagsmunum barna. Stjórnvöldum er skylt að hafa hagsmuni barna að leiðarljósi, þeim hefur verið það skylt árum saman. Í nefndarálitinu er réttilega bent á

Það eru engar efnislegar breytingar er varða réttindi barna. Það er ekki um að ræða áréttingu á því að hagsmunir barna skuli vega þyngra. Það er ekki verið að gera auknar kröfur til þess að börn eigi meiri rétt, ekki neitt. Það er ekkert, það engin breyting. Það er ekki verið að auka með neinum hætti réttindi barna. Það er heldur ekki kveðið á um að gera skuli minni kröfur til barna varðandi skoðun þeirra á aðstæðum. Nei, það er bara ekki verið að gera neitt. Þegar öllu er á botninn hvolft er það sem hér er undir ekki börn á flótta og réttindi þeirra heldur einmitt það að þingmenn Vinstri grænna og Framsóknar þurfa að halda andlitinu. Gagnvart hverju? Jú, gagnvart því að hafa skreytt sig með barnamálaráðherra undanfarin ár og geta þannig krosslagt fingur fyrir aftan bak og fullvissað grasrót sína um að þeir hafi barist fyrir og fengið í gegn aukin réttindi fyrir börn á flótta. Að nota börn á flótta sem sýndarskiptimynt sýndarskiptimynt í því skyni að halda saman handónýtu ríkisstjórnarsamstarfi er svo lágt lagst að mér er eiginlega orða vant. Tökum annað dæmi. Meiri hlutinn gerir aðra minni háttar breytingu sem hann ætlar að telja almenningi trú um að muni bæta réttindi barna á flótta. Í nefndaráliti meiri hlutans kemur fram að meiri hlutinn telji rétt að tilgreina jafnframt að við mat Útlendingastofnunar á aðstæðum umsækjanda sé heimilt sé heimilt að horfa til ungs aldurs einstaklings sem náð hefur 18 ára aldri en hefur sannarlega verið fylgdarlaust barn við komuna til landsins. Herra forseti. Rétt er að taka fram að sambærilegt ákvæði hefur verið í reglugerðum útlendinga frá árinu 2017. Lengi vel taldi kærunefndin sig bundna af þessu ákvæði en síðastliðið haust taldi nefndin að ákvæðið sem væri orðað á nákvæmlega sama hátt og meiri hluti nefndarinnar segist núna vera að bjarga börnum á, ekki fela í sér neina skyldu á, ekki fela í sér neina skyldu heldur eingöngu heimild. Og nú á að lögfesta þessa heimild — enga skyldu. Í ljósi þeirrar niðurstöðu kærunefndar hefði meiri hlutanum verið í lófa lagið að taka fram í breytingarákvæðinu að við mat Útlendingastofnunar væri væri stofnuninni núna skylt að horfa til ungs aldurs einstaklings sem náð hefur 18 ára aldri en hefur sannanlega verið fylgdarlaust barn við komuna til landsins. Meiri hlutinn gerir ekkert með þetta, ekki neitt. Það var um þetta rætt í nefndinni. Ekki neitt.

sjálfur, segist taka undir sjónarmið sem komu fram í skýrslunni um að gera ekki neitt, til að tryggja réttindi þessara barna. Þess vegna legg ég fram breytingartillögu þar sem stjórnvöldum verður gert skylt að horfa til ungs aldurs umsækjanda þegar viðkomandi kom til landsins.

18 ára barn og tveggja vikna er áfram einstaklingur í afar viðkvæmri stöðu þegar henda á viðkomandi á götuna einhvers staðar úti í Evrópu. Þessar breytingar sem hér eru lagðar til af hálfu meiri hlutans eru því marki brenndar að þeim er ekki ætlað að breyta neinu efnislega í málinu. Þeim er einungis ætlað að bjarga andliti þeirra þingmanna Vinstri grænna og Framsóknar sem hafa talað fyrir mannúðlegri stefnu í málefnum flóttafólks en gera það svo ekki í verki. Það sem hefur gerst hér er að löggjafarvaldið hefur tapað fyrir framkvæmdarvaldinu, eða við skulum segja: tapað fyrir lífslokameðferð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Fyrir allsherjar- og menntamálanefnd kom fjöldi umsagnaraðila og voru nánast allar umsagnir, utan þeirra sem koma frá stjórnvöldum sjálfum, svo neikvæðar að okkur brá og í sumum þeirra er jafnvel að finna tillögur að því hvernig megi gera frumvarpið ögn skárra.

þá eru lagðar hér fram merkingarlausar tillögur sem tala má í kringum og láta líta út fyrir að skipti einhverju máli. Við getum talað um breytingar á heilbrigðisþjónustu,

Það var talað um að bráðaþjónustan myndi aldrei falla niður, það er nauðsynleg þjónusta sem fellur niður, enda er það svo matskennt. Bráðaþjónusta er þegar þú kemur inn í sjúkrabíl.

Þetta er blekking, virðulegur forseti, enda var það svo að á sama tíma og gestir mættu fyrir nefndina var meiri hluti nefndarinnar búinn að láta skrifa upp nýtt nefndarálit með breytingartillögum sem engu skipta, eins og ég hef farið yfir. Þau nenntu ekki einu sinni að hlusta á gestina, enda hefði það ekkert að segja fyrir innihald nefndarálits meiri hlutans. Svona vinna stjórnarliðar, því miður; þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna. Þetta eru leiktjöld án lita, leikrit án innihalds og leikarar sem bíða bara eftir aðstoð hvíslara á sviðsvæng þegar þau muna ekki lengur hvaða innihaldslausu samtöl þau eiga að viðhafa hér í þingsal.

þakka hv. þingmanni yfirferðina. Kannski er ágætt að hann búi að reynslunni úr leikhúsinu af því að allt í kringum þetta mál af hálfu stjórnarmeirihlutans er einhvers konar leiksýning, leiktjöld, uppsetning á einhverju plati. Hv. þingmaður fór ágætlega yfir það hvernig breytingartillögur meiri hlutans gera ekkert annað en að færa í orð hluti sem nú þegar eru í lögum þannig að það er engin efnisleg breyting í þessum tillögum að heitið getur. Þetta er allt saman

spyrja út í kafla í nefndaráliti meiri hlutans varðandi stöðu hinsegin kvótaflóttafólks og möguleika þess til fjölskyldusameiningar, sem í frumvarpstextanum segir að verði skrúfað fyrir, en meiri hlutinn vill bara

Ég skal þá vera fíflið, því að allir sem þekkja eitthvað til leiklistarsögu vita að fíflið er sá sem sagði sannleikann, fíflið er sá sem opinberaði hráskinnaleikinn. Og það er það sem ég vil gera í dag; ég vil benda á að við erum hér stödd í einhverjum allsherjarblekkingaleik. Varðandi hinsegin fólk þá er ótrúlegt að við erum hér að tala um fólk á flótta og stjórnarliðar fara að skreyta sig með einhverju sem varðar kvótaflóttafólk. Þetta er allt annar málaflokkur, þau fá allt annars konar málsmeðferð, það er ekki sama þjónusta, það er bara allt annað. Þetta á ekki við

einmitt svo undarlegt hvernig meiri hlutinn grautar saman þessum tveimur ólíkum hópum fólks á flótta í þessum tveimur setningum í nefndarálitinu. Hérna segir, með leyfi: „Meiri hlutinn bendir á að íslensk stjórnvöld hafa lagt áherslu á að taka á móti hinsegin kvótaflóttafólki undanfarin ár.“ Þetta er nefnilega alveg rétt. Þetta er góð ákvörðun sem hefur verið tekin af hálfu íslenskra stjórnvalda, að taka til okkar fólk sem sökum hinseiginleika á ofsóknir á hættu í heimalandinu. En vandinn við þetta frumvarp er einmitt að 15. gr. þess

eigi ekki við um þetta hinsegin kvótaflóttafólk sem þau eru að monta sig af hérna. Viðbrögðin við því voru að Samtökin '78 sögðu: Hey, ríkisstjórn. Þið ætlið að vera vond við þetta hinsegin fólk sem þið eruð að bjóða til landsins.

Já, einn angi af þessu er líka sá ómöguleiki sem er til staðar að sanna hjúskap eða samband. Það eru nú ekki öll ríki heimsins sem viðurkenna hjúskap hinsegin fólks, hreint ekki, og í fjölmörgum ríkjum heimsins er það dauðadómur að vera hinsegin.

hún kom fram með ágætissýningu á því hvað við værum nú ómöguleg og vond í meiri hlutanum. Þó að Framsókn og VG væru kannski að tala fyrir mannúðlegri stefnu þá er greinilegt að sú sem hér stendur hlýtur að vera mjög ómannúðleg í öllu sem hún hefur fram að færa miðað við það sem fram kemur í þessari ræðu. En hv. þingmaður er ekki bara leikkona heldur líka lögfræðingur. Mér fannst hv. þingmaður tala niður það nefndarálit sem hér er og tala eins og það skipti engu máli hvað standi í nefndaráliti, að það hafi ekki líka lögfræðilegt gildi þegar verið er að hnykkja á því hvað ákvæðin þýða raunverulega. Hv. þingmaður hefur líka mikið talað um fyrsta griðland og þess vegna fannst

öðru en er í frumvarpinu, greinargerð þess og núna í nefndarálitinu. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og biðst velvirðingar á að hafa sleppt því að nefna Sjálfstæðisflokkinn af því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur kannski ekki verið eða skreyta sig með mannúð

blekkingaleik sem hér er að eiga sér stað. Vissulega skipta orð máli og vissulega skiptir máli hvað stendur í greinargerð, en lagatextinn skiptir enn meira máli. Þegar verið er að tala um að fella ekki niður bráðaheilbrigðisþjónustu þá er það ekki að það sé ekki verið að fella niður nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Það er rangt.

hvað felst í þessu frumvarpi í nefndarálitinu vegna þess að hér voru haldnar hundrað og eitthvað ræður og í mörgum þeirra var máluð upp einhver mynd sem á ekki við rök að styðjast í þessu frumvarpi.

og flokkur hans vilja sjá þessu háttað? Nú er það þannig í öllum löndum í kringum okkur, og ég hef ekki tekið eftir því að systurflokkar Samfylkingarinnar á Norðurlöndum séu eitthvað óþolinmóðir varðandi það, en þar eru sem sagt endursendingarbúðir. Við erum ekki með svokallaðar endursendingarbúðir.

stefnu danskra jafnaðarmanna, danskra sósíaldemókrata, árum saman, enda fóru þau verulega af leið. Það er álit margra sem eru sósíaldemókratar í Skandinavíu að Danirnir hafi farið af leið, enda var okkur mörgum mjög brugðið þegar við fórum og heimsóttum danska þingið í ferðalagi nefndarinnar. Þannig er það bara.

ýta undir áhyggjur 1. minni hluta af því að gestakomur og öflun umsagna um málið hafi af hálfu meiri hlutans einungis verið til málamynda.“

Það var þannig að það voru haldnir tveir fundir. Áður en seinni fundurinn var haldinn, þar sem komu gestir frá Rauða krossinum til þess einmitt að tala um fólk í umborinni dvöl, eins og það

Það skipti engu máli hvað kom fram í máli Rauða krossins varðandi þennan hóp fólks eða hvað kom fram í máli þessarar grasrótarhreyfingar. Það hafði engin áhrif því að meiri hlutinn var búinn að taka ákvörðun um hvað þau ætluðu að gera.

Það er nefnilega þannig að það hvílir engin skylda á ríkinu, sem er þarna meint móttökuríki, að taka á móti viðkomandi. Ísland er ekki með neina samninga við viðkomandi. Það er munurinn á þessu og Dyflinnarreglugerðinni að þar eru aðildarríki sem eru búin að koma sér saman um ákveðið leikskipulag: Ef einstaklingur kemur til þessa ríkis og finnst þar,

Þetta eru aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar. Hér er verið að búa til séríslenska útgáfu af einhverri alheims Dyflinnarreglugerð sem engin ríki eru aðilar að, nema Ísland sem bjó þetta til í sínu dómsmálaráðuneyti, og við höldum að það verði eitthvert ríki úti í heimi,

Álag á önnur kerfi, jafnvel skólakerfið, heilbrigðisþjónustuna, er þannig að við erum komin á gult ljós í þessum málaflokki. Við erum komin á þann stað að við þurfum að fara að hugsa um að forgangsraða og skoða þessar reglur upp á nýtt þannig að við getum þá tekið sómasamlega við þeim sem koma hingað.

en maður eyðir ekki sömu krónunni oftar en einu sinni. Þetta er auðvitað ekki góð staða, en það er bara komið að því að við þurfum að fara að horfa á raunveruleikann og komast út úr leikhúsunum í þessum málaflokki.

Það er blákaldur raunveruleiki fólks að vera á flótta og það er raunveruleiki sem það er að takast á við á hverjum degi árum saman, stundum áratugum saman, að eiga sér hvergi skjól. Það er blákaldur raunveruleiki. Það er hreint ekkert leikhús. Við getum einfaldað kerfið með því t.d. að auðvelda fólki sem hér er í umsóknarferli að fá bráðabirgðaatvinnuleyfi. Þannig var það einu sinni. Það vantar hér vinnandi hendur. Einu sinni var það þannig að ef þú gast fengið vinnu, þá fékkstu bráðabirgðaatvinnuleyfi og þar með varstu kominn af framfærslu hins opinbera. Það gerðist sjálfkrafa. Við getum líka horft á það þannig að við getum veitt fleirum mannúðardvalarleyfi í staðinn fyrir vernd. Það er líka ódýrara fyrir ríkissjóð. Langsamlega flestir sem hingað koma vilja bara fá að vinna, vilja sjá fjölskyldu sinni farborða. (Forseti hringir.) Vilja bara fá þetta skjól en vilja ekki leggjast upp á ríkið.

Herra forseti. Það heldur því enginn fram að með því að gera eitt þá leysist öll önnur heimsins vandamál. Það er auðvitað ekki þannig. Við erum hluti af heimsbyggðinni, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Og ef það er stefna Flokks fólksins að loka hér landamærunum, eins og formaður flokksins hefur svo sem talað nokkrum sinnum fyrir hér á síðustu árum, þá er ég ekki viss um að það væri vænlegt til árangurs. Ég er ekki viss um að þeir einstaklingar sem Flokkur fólksins kveðst alla vega í orði tala fyrir, þ.e. þeir sem eru efnaminni, muni græða mikið á því ef hagvöxtur hrynur hér vegna þess að landamærin eru lokuð að öllu leyti. Ég er ekki viss um að það sé í þágu almennings á Íslandi eða íslensks efnahagslífs. Varðandi stefnu danskra sósíaldemókrata þá held ég að þeir hafi klikkað algjörlega á því sem heitir aðlögun, að bjóða fólk velkomið, að senda fólk ekki í einhvers konar einangrun. Ég held að við getum lært mikið af því að fara ekki þá leið.

þakka þingmönnum sem sitja með mér í hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir samstarfið á þessum þingvetri þar sem þetta mál sem við ræðum hér hefur verið algerlega undirliggjandi strax frá upphafi þingvetrarins, þegar við fórum í okkar ferð til Danmerkur og Noregs til að fræðast m.a. um þennan málaflokk, og svo á yfir 15 fundum þar sem við höfum tekið á móti gestum. Við höfum tekið á móti öllum þeim gestum sem hafa óskað eftir að koma fyrir nefndina, eða óskir hafa komið um, og sumir þeirra hafa komið oftar en einu sinni. Það er samt alveg ljóst af þeirri umræðu sem fer hér fram núna í 3. umr., og ekki síður af því sem fór fram í 2. umr., það er einfaldlega þannig að ákveðnir flokkar hafa bara ákveðið að vera á móti breytingum á útlendingalögum. Ég get borið virðingu fyrir því. Við erum í lýðræðisríki og hér eigum við auðvitað að skiptast á skoðunum um hvað fólki finnst. Mér finnst alveg skýrt að Píratar hafa talað fyrir því að það eigi ekki að gera breytingar og jafnvel talað fyrir því að það ætti að opna enn frekar landamærin okkar.

þá vil ég ítreka að umræðan um útlendinga er ekkert að fara frá okkur. Aldrei hafa fleiri verið á flótta í heiminum, aldrei hefur verið jafn mikil færsla á fólki um heiminn allan og þetta er risastórt viðfangsefni sem ég vil að við vinnum vel. Ég vona svo innilega í áframhaldandi umræðu um móttöku fólks, um skóla og aðlögun og allt þetta, að við getum náð meiri samhljómi en við höfum náð hér í umræðu um þetta frumvarp. Ég ætla að ítreka það, vegna þess að það hefur ýmsu verið haldið fram um vinnuna í nefndinni, að ég hef lagt mig fram við að verða við öllum beiðnum um gestakomur og margir gestir hafa komið oftar en einu sinni. Það er vísað í það þegar við tókum málið aftur út að á þeim fundi hafi Rauði krossinn verið gestur fyrr um morguninn og farið yfir skýrslu sem fjallar um fólk í umborinni dvöl, eins og þau hafa ákveðið að orða það, sem er hópur fólks sem er hér á landi þrátt fyrir að hafa fengið synjun. Þetta er viðfangsefni bæði fyrir okkur og lönd víða í Evrópu. Ég hef þá skoðun að þær breytingar sem við erum að gera hér með þjónustuskerðingu muni hafa þau áhrif að fleiri fari til síns heima. Þeir sem af einhverjum ástæðum geta það ekki vegna pappíranna eða annars falla undir undanþáguákvæðið. Ég hef því ekki stórkostlegar áhyggjur af þessu eins og margir þingmenn hafa hér lýst. Aftur á móti ítreka ég: Málið er ekki farið frá okkur og það kann vel að vera að við munum á næstu árum þurfa að ræða það hvort við þurfum að beita sömu leiðum og öll hin löndin í Schengen-samstarfinu okkar, öll hin Norðurlöndin, þ.e. að vera með sérstakar endursendingarbúðir. En ég vona að þær breytingar sem hér eru séu nægar til þess að bregðast við þessu ástandi. Þannig að þó að Rauði krossinn hafi komið og kynnt skýrslu sem staðið hafði til í svolítinn tíma þá vil ég minna á það að Rauði krossinn kom tvisvar áður sem gestur við umfjöllun á málinu og er með tvær umsagnir um málið. Einnig fengum við til okkar ungt og öflugt fólk sem fer fyrir hópnum Fellum frumvarpið. Þau óskuðu eftir að koma til fundar og það kom ósk frá þingmönnum um að við myndum bjóða þau til fundar. Ég fagna því ávallt þegar við í þingnefndum Alþingis getum boðið ungu fólki að koma sem gestir til okkar. að það sé bæði mikilvægt fyrir okkur að fá að heyra þeirra raddir, en ekki síður fyrir þetta unga frambærilegt fólk að fá tækifæri til að koma fyrir þingnefnd. En ef stjórnarandstæðingar töldu að gestakoma frá hópi sem segir: Fellum frumvarpið, myndi hafa mikil áhrif á meiri hlutann þá er það ekki rétt. Það var alveg ljóst að samtal við þá sem ganga fyrir því að fella frumvarpið myndi ekki hafa veruleg áhrif á afdrif frumvarps sem slíks þó að samtalið hafi verið gott. virðulegur forseti, aðeins að renna yfir nefndarálit meiri hluta sem hefur verið kallað alls konar nöfnum og greinilegt að það er bara töluverður pirringur í þessum sal yfir því að við séum að bregðast við ýmsu sem fram hefur komið hér í fyrri umræðu um málið.

sem standast ekki. Þess vegna töldum við í meiri hlutanum mikilvægt að fara yfir þau ákvæði sérstaklega sem hafa komið hér til umræðu. Það eru kannski ekki margir sem hafa tekið það fyrir núna í 3. umr., en það var töluverð umræða um þetta varðandi sjálfkrafa kæru. Margir töldu það bara að brjóta mannréttindi fólks, að greinargerðarfresturinn væri allt of stuttur og þetta gæti allt saman bara verið hið allra versta mál. Þannig að hér er ítrekað að í þessum tilfellum erum við auðvitað bara að ræða þau mál þar sem synjað hefur verið um efnismeðferð á grundvelli 36. gr. laganna, sem eru þá fyrst og fremst verndarmál Greinargerðarfresti frumvarpsins er ekki ætlað að takmarka rétt kæranda til að leggja fram viðbótargögn í málinu sem taka skal tillit til á meðan málið er til meðferðar hjá kærunefnd. Meiri hlutinn telur þessar breytingar skerði því ekki rétt umsækjenda til að leita réttar síns og bendir á að kærunefnd útlendingamála veiti viðbótarfrest til að skila greinargerð þegar þörf er á og óskað er eftir því og nánar er mælt fyrir um viðbótarfresti í verklagsreglum kærunefndarinnar. Við fengum líka kærunefndina á fund til okkar milli umræðna og var farið sérstaklega yfir þetta. Þannig að ég vona, og mér heyrist það líka á umræðunni hér, að það séu ekki lengur miklar áhyggjur af þessu ákvæði.

hvort þetta gengi ekki mjög á persónuvernd umsækjenda, hvort hér væri hreinlega verið að fara fram á þvingaðar læknisskoðanir, eða læknisskoðun, sem væru í óþökk þess sem fyrir skoðuninni verður. Svo er ekki og við ítrekum það hér þetta ákvæði fjallar einungis um öflun vottorða sem byggja á heilbrigðisskoðun eða læknisrannsókn með samþykki útlendings eða fyrirliggjandi upplýsinga um heilsufar úr sjúkraskrá. Ef útlendingur sem aflað er vottorðs um hafnar heilbrigðisskoðun eða læknisrannsókn verður aldrei framkvæmd rannsókn gegn vilja viðkomandi enda ekki lagastoð fyrir því og það er ekki ætlunin að lögfesta slíkt með 4. gr. frumvarpsins. Þá förum við aðeins yfir endurteknar umsóknir sem hafa líka verið mikið til umræðu. Margir vilja meina að 7. gr. sé með einhverjum hætti að skerða verulega rétt umsækjenda um alþjóðlega vernd og ganga á mannréttindi þeirra. Þannig að við ítrekum í nefndaráliti okkar að með þessari grein frumvarpsins er lagt til að endurteknum umsóknum verði að jafnaði vísað frá, að jafnaði vísað frá, enda er það ekki meining okkar að það sé eðlilegt að fólk geti lagt inn sömu umsóknina aftur og aftur í gegnum stjórnsýsluna. Að jafnaði skal vísa umsókninni frá nema ef nýjar upplýsingar liggja fyrir í málinu sem leiða til þess að sýnilega auknar líkur séu á því að fallist verði á fyrir umsókn. Virðulegur forseti. Mér getur ekki fundist þetta orðið skýrara en nákvæmlega það sem segir þarna. Það var mikil umræða um þetta, sérstaklega við fulltrúa frá Alþjóðaflóttamannastofnuninni. Þá var alveg ljóst að það var líka ákveðið þýðingarvandamál sem við vorum að glíma við.

Sýnilega auknar líkur eru eitthvað minni en verulega auknar líkur. En það er alveg ljóst að ef fólk ætlar að fá umsókn sína tekna upp aftur með þeim tilkostnaði sem það hefur þá þarf það að sýna fram á viðbótargögn eða sýnilega auknar líkur á því að umsóknin fengi aðra meðhöndlun.

Í ákvæðinu er mælt fyrir um þau skilyrði sem stjórnvöld þurfa að leggja mat á og er m.a. vísað til þess að nauðsynlegt er að réttindi sem mælt er fyrir um í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna séu virt. Stjórnvöldum ber að meta hvert tilvik með hliðsjón af einstaklingsbundnum aðstæðum og stöðu umsækjenda gagnvart viðkomandi ríki. Aftur: Auðvitað er ekki hægt að senda fólk bara eitthvert. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að m.a. skuli líta til lengdar dvalar, fjölskyldutengsla og möguleika viðkomandi til að dveljast eða öðlast rétt til dvalar í ríkinu við mat á því hvað teljist vera sanngjarnt og eðlilegt. Skýrt: Íslensk stjórnvöld eru ekki að fara að senda fólk bara eitthvert. Það er ekki það sem stendur í þessum lögum. Og hafi einhver vaðið í villu um það þá vona ég að nefndarálit þetta sé góð greinargerð með því að það er ekki það sem stendur til.

Á grundvelli 13. gr. frumvarpsins er lagt til að orðalagi ákvæðisins verði breytt á þá leið að þeir einir sem tengjast fjölskylduböndum þess einstaklings sem uppfyllir skilyrði 37. og 39. gr. laganna geti einnig fengið alþjóðlega vernd, en að einstaklingar sem tengjast þeim sem hlotið hafa þá þessa afleiddu vernd geti ekki byggt á því ákvæði. Það þýðir með öðrum orðum að verið er að koma í veg fyrir, ef ég leyfi mér að sletta, „spin-off“ á því, þannig að afleidd vernd getur ekki kallað á fjölskyldusameiningu með verndinni. Aftur á móti hefur þetta ekki þau áhrif að það komi í veg fyrir fjölskyldusameiningar. Enn getur fólk sótt hér um dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar. Svo vona ég að það sé líka búið að fara vel yfir þetta varðandi kvótaflóttamennina. Það er ívilnandi ákvæði sem felur það í sér að ef flóttamaður, sem talinn hefur verið týndur eða látinn, finnst og maki viðkomandi og fjölskylda hefur komið hingað til lands í boði íslenskra stjórnvalda þá bjóðum við þann einstakling að sjálfsögðu velkominn og fögnum honum og hann fær sömu vernd og hefði hann verið til staðar á þeim tíma þegar fjölskyldu hans var boðið til landsins. Þá ætla ég aðeins að koma inn á þjónustuskerðinguna og rétt til bráðaheilbrigðisþjónustu. Það er alveg rétt sem við segjum hérna í nefndarálitinu: Á Íslandi er engum neitað um bráðaheilbrigðisþjónustu. Og við töldum bara mjög mikilvægt að setja það inn sem breytingartillögu og hnykkja sérstaklega á því vegna þess hvernig umræðan hafði verið hér í þingsal og úti í samfélaginu. Það stendur ekki til. En það er alveg skýrt, og ég átta mig á því að fólk hefur á því mismunandi skoðanir, að við erum með þjónustuskerðingu inni í þessu frumvarpi. Við erum nefnilega á þeirri skoðun að þegar umsækjandi um alþjóðlega vernd hefur fengið umsókn sína afgreidda hjá Útlendingastofnun með aðstoð löglærðs fulltrúa, fengið kærunefndina líka til að fara yfir þetta, aftur með aðstoð löglærðs fulltrúa á kostnað íslenska ríkisins, býr og fær uppihald á kostnað íslenska ríkisins í gegnum þetta ferli — ef viðkomandi fær synjun á báðum stöðum þá ber viðkomandi að víkja af landi brott. Við teljum það ekki geta verið mannréttindi einstaklinga, sem hafa ekki fengið alþjóðlega vernd, að búa áfram á Íslandi á kostnað íslenskra skattgreiðenda. Þarna drögum línu í sandinn, það er alveg skýrt. En undanþáguákvæðin eru töluverð: Þetta á ekki við um fjölskyldu með börn, ekki ófrískar konur, ekki mikið veikt fólk. Og fólk sem er í samvinnu við íslensk stjórnvöld um að yfirgefa landið

enn frekar það sem stendur í þessu frumvarpi því að þetta eru hóflegar og góðar breytingar (Forseti hringir.) á annars hóflegri og góðri útlendingalöggjöf sem Ísland býr við.

og mér fannst það sem Norðmenn höfðu fram að færa í málaflokknum mjög áhugavert. Það er ekki síst, sem ég held reyndar að sé einna mikilvægasti þátturinn, það sem við höfum kallað aðlögun. Ég veit að það eru ekki allir alveg sáttir við það orð, en það eru samningar norska ríkisins við sveitarstjórnir þar sem sveitarfélögin bera ábyrgð á því að taka vel á móti fólki. Þetta er mjög svipað því sem við höfum verið að gera hér varðandi kvótaflóttamennina. En það er raunverulegur fjárhagslegur ávinningur af því fyrir sveitarfélagið að taka vel á móti umsækjanda,

stefnu ákveðinna stjórnmálaflokka í þessum málaflokki, að það getur kannski bara verið það að margir stjórnmálaflokkar aðhyllist sömu stefnuna. Það gæti bara verið sú staða að fleiri en einn stjórnmálaflokkur hafi sömu skoðun á málaflokknum.

það eru alþjóðasamningar um þetta. Um leið og eitthvert ríki fer að búa til einhverjar krúsindúllur eða einhverja útgöngu úr þessum alþjóðasamningum, þá brotnar undan Mér fannst þetta vel sagt hjá þessum mæta og mikið reynda stjórnmálamanni og ég held að það sé margt rétt í þessu. Ég er ekki að tala fyrir því að við setjum upp endursendingarbúðir en ég útiloka það ekki að á einhverjum tímapunkti gætum við þurft að taka þá umræðu.

Ég vil byrja á að leiðrétta það sem var haft eftir mér hérna rétt áðan þegar hv. þingmaður sagði að ég væri á þeirri skoðun að í stað þess að eyða öllum þessum peningum í að vísa fólki úr landi ætti að verja þeim í að bjóða alla velkomna. Það er alls ekki það sem ég hef sagt. Það sem ég hef sagt er að mér finnst að við ættum að eyða öllum þessum peningum í að leysa vandamálin sem við stöndum frammi fyrir við móttöku flóttafólks. Og það er ekki verið að gera það í þessu frumvarpi, ekki með neinum hætti. Hv. þingmaður segir að þær breytingar sem á að gera með þessu frumvarpi séu löngu tímabærar. Þær eru það alls ekki. Það eru engar breytingar í þessu frumvarpi sem eru brýnar. Þau leysa engin vandamál í kerfinu, hvorki til langs tíma né skamms tíma varðandi þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í dag. Mér finnst gott að heyra hv. þingmann viðurkenna að það hafi ekki staðið til að hlusta á þá gesti sem komu fyrir nefndina á síðasta fundi, sama fundi og málið var afgreitt úr allsherjar- og menntamálanefnd, en ég ætla að fá að segja hvaða gestir það voru. Það var annars vegar Rauði krossinn á Íslandi

En ég sagði líka að ef einhverjir héldu að samtökin Fellum frumvarpið myndu hafa mjög mikil áhrif á meiri hlutann þannig að við myndum allt í einu breyta um skoðun á þessu frumvarpi þá héldi ég að það væri það alger óskhyggja.

Það sem er kannski undarlegast við það er að það hefur ekkert verið tekið mark á þeim. Það hafa engar breytingar verið gerðar á þessu frumvarpi til að koma til móts við þær athugasemdir. Ég vona að ég hafi tíma til að telja upp þá aðila sem hafa gagnrýnt þetta frumvarp og svo vík ég að spurningunni minni. Þeir aðilar sem skiluðu inn umsögn og lýstu alvarlegum áhyggjum af frumvarpinu voru: Barnaheill, landlæknir, Íslandsdeild Amnesty International, Kvenréttindafélag Íslands, Landssamtökin Þroskahjálp, Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, prestar innflytjenda og flóttafólks, Samband íslenskra sveitarfélaga,

Íslands, Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, prestar innflytjenda og flóttafólks, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtökin ´78,